(HDZ)** Prelazimo na slijedeću točku. - Konačni prijedlog zakona o trošarinama, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 366 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Hitni postupak primjenjuje se u skladu s člankom 161. Poslovnika.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 Uvaženi Zdravko Marić državni tajnik u Ministarstvu financija. Izvolite. uređuje se novi sustav oporezivanja trošarinama alkohola i alkoholnih pića uključujući i pivo, duhanskih proizvoda, energenata uključujući i prirodni plin, koks i ugljen i električne energije a koji se proizvode ili uvoze i puštaju u potrošnju na području Republike Hrvatske. Ovim prijedlogom zakona vrši se usklađivanje sa devet direktiva i pet uredaba Europske unije te ostalom pravnom stečevinom Europske unije iz područja trošarine. U Republici Hrvatskoj trenutno o trošarinama, kako ih zovemo i posebnim porezima, oporezujemo skoro sve predmete oporezivanja koje su dio harmoniziranog trošarinskog sustava Europske unije, međutim nemamo trošarinska skladišta kao niti sustav odgode plaćanja trošarina, te nije propisano da obveza obračuna trošarine nastaje puštanjem u potrošnju trošarinskih proizvoda. U izvješću Europske komisije nakon screeninga za poglavlje 16.-Porezi utvrđeno je da Republika Hrvatska mora postići poboljšanje i značajnije rezultate glede usklađivanja svog trošarinskog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije, a posebno glede gore navedenih odnosno prethodno rečenih instituta. Koje su najznačajnije izmjene u odnosu na sada važeće propise? Sustav odgode plaćanja trošarine je sustav koji se odnosi na primanje, proizvodnju, skladištenje, izvođenje drugih radnji s trošarinskim proizvodima i otpremanje trošarinskih proizvoda u kojim je obveza plaćanja trošarine odgođena. Prijedlogom zakona uvode se novi instituti trošarinskog prava koji posluju u sustavu odgode plaćanja trošarine, kao što su ovlašteni držatelji trošarinskog skladišta, trošarinsko skladište, oslobođeni korisnik trošarinskih proizvoda, registrirani primatelj i povremeno registrirani primatelj. Ono što je važno je da se uvodi osnovno načelo koje se primjenjuje u Europskoj uniji glede trošarinskih proizvoda, a to je da trošarinska obveza nastaje u trenutku puštanja trošarinskih proizvoda u potrošnju ili kad se ustanove gubici odnosno manjkovi koji podliježu plaćanju trošarine. Puštanjem u potrošnju smatraju se tri situacije moguće, dakle svako odstupanje od sustava odgode plaćanja trošarine, svaka proizvodnja koja nije u sustavu odgode plaćanja trošarine i svaki uvoz ako se roba nakon uvoznog carinjenja ne stavlja u sustav odgode plaćanja trošarine. Slijedom navedenog naravno mijenja se trenutak nastanka porezne obveze dosadašnjeg, trenutak isporuke iz proizvodnje odnosno veleprodajnog skladišta na trenutak puštanja u potrošnju trošarinskih proizvoda. Proizvodnja, prerada i skladištenje u sustavu odgode plaćanja trošarine mora se odvijati samo u trošarinskih skladištima. Za isto je potrebno ishoditi odobrenje nadležne carinarnice te položiti jamstvo za eventualno nastali trošarinski dug. Prijedlog zakona obuhvatio je i odredbe o kretanju trošarinske robe u sustavu odgode, a koje se može odvijati između trošarinskih skladišta, između trošarinskih skladišta i pogona oslobođenog korisnika te kada se trošarinski proizvodi otpremaju s trošarinskog skladišta u izvoz. Za kretanje trošarinske robe u sustavu odgode potrebno je obavezno položiti instrument osiguranja plaćanja trošarine, a kretanje je moguće samo uz prateći trošarinski dokument. Možemo reći strukturno u drugom dijelu ovog prijedloga zakona, dakle pojedinačno su opisani odnosno definirani predmeti oporezivanja. Tako pod naslovom odnosno u dijelu Alkohol i alkoholna pića propisani su pojedini i novi predmeti oporezivanja, a to su uz pivo, vino i etilni alkohol, ostala pića dobivena vrenjem, osim piva i vina te međuproizvodi, a sva alkoholna pića određena su prema tarifnim oznakama kombinirane nomenklature carinske tarife. Trošarina na pivo utvrđuje se prema postotku volumnog udjela stvarnog alkohola sadržanog u jednom hektolitru gotovog proizvoda. Bezalkoholno pivo više nije oporezivo jer se pivom smatra samo pivo s volumnim udjelom stvarnog alkohola koji prelazi 0,5% volumnog udjela. Trošarine na vino, ostala pića dobivena vrenjem i međuproizvode utvrđuju se u odnosu na broj hektolitara gotovog proizvoda za razliku od dosadašnjeg oporezivanja po litri apsolutnog alkohola. Međuproizvodi su nova kategorija, porezna kategorija u koju ulaze određena pića koja se ne mogu razvrstati niti u piva, niti u vina, niti u ostala pića dobivena vrenjem, a niti u etilni alkohol. Do sada su se alkoholnim pićima smatrala pića koja su sadržavala više od 2% volumnog udjela alkohola. Međutim, sukladno pravnoj stečevini EU, predmet oporezivanja trošarinama na alkoholna pića se određuje počevši od 1,2%. Prijedlogom zakona omogućeno je oslobođenje od plaćanja trošarine na vino, ostala pića dobivena vrenjem i pivo koje je proizvela fizička osoba za vlastite potrebe iz vlastitih sirovina, uz uvjet da se ti proizvodi ne prodaju, a uz novinu da ne postoji količinsko ograničenje koje je postojalo do sada. Isto tako, uvodi se institut malih proizvođača vina. U području proizvodnje etilnog alkohola za vlastite potrebe uvodi se novina, a koja je u skladu s pravnom stečevinom. Naime, mali proizvođači jakih alkoholnih pića koji proizvode za vlastite potrebe postaju trošarinski obveznici i trošarine će plaćati po tzv. flat rate stopi, ovisno o zapremnini kotla što će za posljedicu imati registraciju svih malih proizvođača jakih alkoholnih pića što do sada nije bio slučaj. U dijelu pod naslovom "Duhanski proizvodi" propisani su predmeti oporezivanja i definicije istih koje su usklađene s pravnom stečevinom, cigarete, cigare, cigarilosi i ostali duhanski proizvodi. U U Republici Hrvatskoj za sada postoje tri skupine cigareta A, B i C i za svaku je skupinu bio propisan različit iznos specifičnog poreza, odnosno proporcionalni posebni porez. Raspravljali smo te izmjene i dopune Zakona o oporezivanju duhanskih proizvoda, tako da nema potrebe ponavljati, međutim samo treba reći da od 1. lipnja 2009. Republika Hrvatska je uvela iste iznose specifične i i proporcionalne trošarine za sve vrste cigarete, dok će se zapravo ovim zakonom i formalno ukinuti skupine razvrstavanja cigareta. U dijelu pod naslovom "Energenti i električna energija" obuhvaćeno je oporezivanje trošarinom energenata ako služe za pogon ili za grijanje te električne energije. Najznačajnija je promjena uvođenje trošarina na prirodni plin, električnu energiju, koks i ugljen koji nećemo primjenjivati do dana ulaska u Europsku uniju. Visina trošarine propisana za olovni benzin, bezolovni benzin, plinsko ulje i ukapljeni naftni plin koje se koristi kao gorivo za pogon uključuje iznos naknade za namjene financiranja građenja i održavanja javnih cesta, Također uvedeno je oslobođenje za energente koji se koriste kao pogonsko gorivo u zračnom prometu i za plovidbu u međunarodnom prometu, osim kada se isto koristi u privatne svrhe. Do sada se trošarina na mlazno gorivo i zrakoplovni benzin plaćala bez obzira na namjenu u iznosu od nula kuna. I konačno, Prijedlog zakona o trošarinama sačinjen je po ugledu na najbolju praksu zemalja članica, te se uvode osnovni instituti propisani pravnom stečevinom u području trošarinskog zakonodavstva. Stupanjem na snagu predloženog zakona primjenit će se sve odredbe, osim onih čija je primjena naravno uvjetovana pristupom Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije. I konačno da kažem, jedan amandman koji sam dobio odnosno koji smo dobili od Odbora za zakonodavstvo je prihvatljiv i mi ga prihvaćamo. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Koliko vidim ne. Otvaram raspravu. Prvo su klubovi. U ime kluba SDP-a uvažena zastupnica Nadica Jelaš. Izvolite.

Donošenje novog Zakona o trošarinama predviđeno je, kao što smo čuli, Nacionalnim programom Republike Hrvatske za pristupanje Europskoj uniji i planom usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2009. godinu. Zakon o trošarinama stupio bi na snagu 1. siječnja 2010., izuzev onog dijela odredbi koje bi stupile na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. U svom izvješću sastavljenom nakon screeninga za poglavlje 16. u kojem je riječ o oporezivanju Europska komisija je naložila Republici Hrvatskoj da mora postići značajnije rezultate u pogledu usklađivanja svog postojećeg trošarinskog zakonodavstva sa pravnom stečevinom Doduše, u Hrvatskoj su sada važećim trošarinskim propisima obuhvaćeni gotovo svi proizvodi predviđeni Direktivom 92/12 kao temeljnom ili tzv. horizontalnom direktivom trošarinskog zakonodavstva Europske unije koja utvrđuje opća načela trošarinskog sustava. Međutim, ono što još uvijek nemamo, a također je predviđeno spomenutom direktivom su neki posebni instituti kao na primjer trošarinska skladišta. Dalje nemamo sustav odgode plaćanja trošarina, a također nemamo propisano ni to da obveze obračuna i plaćanja trošarine nastaje puštanjem trošarinskog proizvoda u potrošnju. Zato je upravo te institute trebalo ugraditi u novi Trošarinski zakon. Novi zakon nastao je zapravo tako da su na jednom mjestu, dakle u jednom propisu skupljeni svi dosadašnji pojedinačni trošarinski zakoni za alkohol i alkoholna pića, te za duhanske proizvode. Kako će Hrvatska kada postane punopravnom članicom Europske unije morati uvesti trošarine i na energente, dakle na prirodni plin, na ugljen i na koks, ali i na električnu energiju u ovaj zakonski prijedlog uključeno je već sada i trošarinsko oporezivanje energenata i električne energije ali ovoga trenutka nultom stopom. To znači da za sad nema trošarina na energente i struju. One će se uvesti u prijelaznom razdoblju, odnosno u trenutku kada Hrvatska bude u punopravnom članstvu Europske unije. Naravno i sama visina trošarina utvrdit će se u zavisnosti od istih u Europskoj uniji, pa u tom kontekstu samo napominjem da od početka sljedeće godine Europska trošarinu na električnu energiju. Dakle, na jedan euro po megavatu. Da rezimiram. U ovom zakonskom prijedlogu obuhvaćeni su samo proizvodi koji se trošarinski oporezuju i u Europskoj uniji, dakle alkohol i alkoholna pića, duhanski proizvodi, energenti i električna energija. Dok će izvan obuhvata ovog zakona ostati i svi ostali proizvodi na koje sada Hrvatska ubire trošarine za razliku od Europske unije koja to ne čini, a riječ je o kavi, luksuznim proizvodima, bezalkoholnim pićima, osobnim automobilima, plovilima i zrakoplovima. U nastavku nekoliko detalja koji su predmet izmjena u ovom zakonu. Vezano za alkohol i alkoholna pića generalno treba reći da se ne predlaže promjena visine trošarina već promjena porezne osnovice. Tako bi primjerice za pivo poreznu osnovicu predstavljao postotak volumnog udjela stvarnog alkohola u jednom hektolitru gotovog proizvoda. Doduše i do sada se pivo oporezovalo prema hektolitru gotovog proizvoda, ali neovisno o postotku udjela alkohola. Trošarina na pivo iznosila bi 40 kn za jedan postotak volumnog udjela alkohola u hektolitru gotovog proizvoda. Za konzumente bezalkoholnog piva sigurno je interesantan prijedlog da se ono ne bi oporezovalo, jer se bezalkoholno pivo i ne smatra pivom. Pivo postaje pivom tek kad ima više od 0,5% volumnog udjela stvarnog alkohola. Osnovicu trošarine na vino i ostala pića dobivena vrenjem predstavljao bi hektolitar gotovog proizvoda, a ne litra apsolutnog alkohola kao što je to do sada bio slučaj. Trošarina na vino ostaje nula kuna kao i do sada. Kada je riječ o alkoholu i alkoholnim pićima novinu predstavlja i sama njihova definicija. Naime, do sada su se alkoholnim pićima smatrala, naravno i adekvatno tome i trošarinski oporezovala koja su sadržavala više od 2% volumena alkohola, a ovim novim zakonskim prijedlogom usklađenim s pravnom stečevinom Europske unije ta se granica spušta na 1,2% volumena alkohola. Interesantno je međutim, da ova odredba kojom se određuje da će se u buduće trošarine plaćati i na pića koja sadrže najmanje 1,2% alkohola po volumenu umjesto dosadašnjih 2%. Zapravo dakle ova odredba ne tangira nikog na hrvatskom tržištu. Ona je doslovno možemo reći pucanj u prazno. Naime, ona se ne odnosi ni na velike proizvođače jakih alkoholnih pića iz “Badela 1862“ primjerice kažu da uopće ne proizvode proizvod koji bi se ubrajao u tu skupinu, a ne tiče se ni proizvođača piva, jer su njihovi proizvodi ili ispod 0,5% alkohola ili iznad 3% alkohola. Odgovor na pitanje na koje bi se hrvatske proizvode uopće i mogla odnositi spomenuta odredba ne znaju čak ni u gospodarskom interesnom udruženju proizvođača pića. Prijedlogom zakona predviđena je mogućnost oslobođenja od plaćanja trošarine na vino i pivo koje je proizvela fizička osoba s tim da za razliku od dosad više nema nikakvog količinskog ograničenja. Uvjeti za oslobođenje su da su vino i pivo proizvedeni isključivo za vlastite potrebe, dakle ne za tržište i da su proizvedeni na vlastitom zemljištu i iz vlastite sirovine. Dakle, sve što se proizvede doma i to potroše članovi domaćinstva, odnosno njihovi gosti oslobođeno je trošarine, pa eto tako će ostati i dignitet i Zagoraca i Međimuraca sačuvan. Interesantnu novinu u zakonu predstavlja i institut malih proizvođača vina, a to su oni koji proizvode za tržište, ali ne više od 1000 ha godišnje. Za njih se predviđaju posebne pogodnosti vezane za kretanje njihovih proizvoda. Međutim, o kojim je to pogodnostima konkretno riječ u ovom se prijedlogu ne govori. Samo se kaže da će ih detaljno utvrditi Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. Uz ove mogli bismo reći pozitivne promjene usklađenje zakona s direktivama Europske unije donosi i neke nepopularne odredbe. Jedna od takvih je primjerice ukidanje oslobođenja vezanog za proizvodnju etilnog alkohola, konkretno rakije. Do sada su to oslobođenje imale fizičke osobe koje su proizvele do 20 litara rakije za potrebe svojeg domaćinstva i od svojih sirovina, a eto Europa kaže da ovi proizvođači moraju postati obveznici plaćanja trošarine s tim da trošarinu plaćaju prema zapremnini kotla za pečenje rakije. Pritom trošarina za kotao do 100 litara zapremnine iznosi 100 kuna, a za onaj preko sto litara 200 kuna odnosno trošarinske obveze nema samo u slučaju kada je kotao zapečaćen. Sljedeće poglavlje u zakonskom prijedlogu odnosi se na duhanske proizvode i kada je o njima riječ najvažnija novost je da bi od početka 2010. Hrvatska trebala imati jedinstvenu trošarinu na cigarete, jer bi cigarete bile razvrstane u samo jednu skupinu, a ne u tri kao a ne u tri kao do sada s tim da bi trošarinsku osnovicu predstavljala količina od 1000 komada cigareta i maloprodajna cijena trošarina bi pritom iznosila 180 kuna za 1000 komada. Dakle ta specifična trošarina dok bi proporcionalna iznosila 180 kuna za 1000 I naposljetku treće područje oporezivanja trošarinama je područje energenata i električne energije s tim da se pod pojmom energenata u smislu trošarinskog oporezivanja jednako kao i do sada podrazumijevaju naftni derivati, ali zakon uvodi i neke nove do sada neoporezive energente kao što su biogoriva, kruta goriva poput ugljena i koksa, prirodni plin i ostali proizvodi koji služe za pogon motornih vozila ili pak za grijanje. Veliku novost, dakako neugodno za hrvatske građane predstavlja najava oporezivanja električne energije koje se međutim odgađa do trenutka ulaska Hrvatske u Europsku uniju pa nam eto ostaje neko vrijeme da se prilagodimo i toj novini. Porezna osnovica za naftne derivate promijenjena je iz dosadašnjeg kilograma, odnosno litre u tisuću kilograma, odnosno tisuću litara, s tim da je važno naglasiti eto i da ovaj zakonski prijedlog više ne poznaje tzv. plavi dizel, odnosno ono plinsko ulje koje se označavalo plavom bojom i imalo nultu trošarinu. Plinsko ulje koje se koristi kao pogonsko gorivo u ribarstvu, akvakulturi i poljoprivredi više se neće označavati plavom bojom, a trošarina će se plaćati po punoj stopi za pogonska plinska ulja, uz mogućnost povrata plaćanja trošarine prodavateljima koji plinska ulja prodaju bez trošarine povlaštenim korisnicima u ribarstvu, akvakulturi i poljoprivredi. Dakle, nema trošarina na plinsko ulje koje uz predočenje kartice goriva kupuju ribari i poljoprivrednici upisani u upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Oslobođenje od obveze plaćanja trošarine na energente predviđena su jednako kao i do sada za pogonsko gorivo u zračnom prometu i za plovidbu u međunarodnom prometu, no uvodi se s druge strane trošarina na mlazno gorivo za privatne zrakoplove. I evo još samo par rečenica o novim institutima koji su predviđeni u zakonu. Dakako najveću novost predstavlja mogućnost odgode plaćanja trošarine do trenutka isporuke trošarinskog proizvoda za krajnju potrošnju, bez obzira jel je riječ o kretanju trošarinskih trošarinskih proizvoda unutar Republike Hrvatske ili pak između članica Europske unije. Preduvjeti za ovu odgodu su posjedovanje trošarinskog skladišta i dobivanje statusa ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta, te obavezno polaganje instrumenta osiguranja plaćanja za trošarinu. Novost je dakako i ustrojavanje registara trošarinskih obveznika, kao i posebnog registra ovlaštenih držatelja trošarinskih skladišta, što bi trebalo osigurati bolji nadzor trošarinskih obveznika. I da zaključim. Jedan od efekata primjene ovog zakona biti će značajno povećanje broja trošarinskih obveznika, prvenstveno kad je riječ o proizvođačima alkohola, što je dobro u smislu uvođenja obveznika u sustav, odnosno u smislu reduciranja broja aktera u sivoj zoni ekonomije. Ono što je sigurno je to da će malim proizvođačima ovaj zakon donijeti značajno više administriranja. Zadovoljni neće biti niti veliki proizvođači jakih alkoholnih pića, iako je predloženi trošarinski zakon djelomično uvažio njihove višegodišnje zahtjeve da se smanje trošarine na alkohol, odnosno da se iste prilagode trošarinama u susjednim zemljama, dakle u okruženju. Naime po ovom prijedlogu trošarina na žestoka alkoholna pića smanjena je sa sadašnjih 60 na 53 kune po litri, no proizvođači su tražili smanjenje na 45 kuna, koliko otprilike ona ovoga trenutka iznosi u Njihovi dodatni argumenti su velika nelikvidnost, rokovi plaćanja su pomaknuti i iznad 120, pa čak i iznad 150 dana i veliki pad potrošnje za oko 10%. Smanjenje potrošnje alkohola potvrđuju i podaci o prihodima od trošarina na alkohol u državnom proračunu. Primjera radi navest ću u prvom kvartalu ove godine naplaćeno je tek nešto više od 32 milijuna kuna, što je gotovo upola manje nego u istom razdoblju prošle godine kada je od tih trošarina naplaćeno 60 milijuna kuna. Usporedbe radi, prihodi od trošarina na alkohol smanjeni su čak drastičnije i od prihoda od trošarina na automobile, čije smanjenje u prvom tromjesečju 2009. iznosi visokih 41%. Ovim zakonom nezadovoljna je i duhanska industrija zbog predloženog modela trošarinskog oporezivanja cigareta. Naime, po tom modelu maloprodajne cijene cigareta u usporedbi s kupovnom moći građana će među najvišima u Europi. Osim toga Hrvatska postaje jedina zemlja koja znatno prije ulaska u Europsku uniju dostiže harmonizacijske uvjete. Za razliku od nas, sve druge novoprimljene članice imale su nakon ulaska u Europsku uniju prijelazno razdoblje od 3 do 7 godina. Dakle, i u ovom smo zakonu kao i u nizu drugih nametnuli sami sebi strože uvjete nego što se to od nas traži. Dakle, uživamo biti papskiji od pape. Dakle, unatoč ovim nekim primjedbama mi ćemo u klubu SDP-a podržati ovaj zakon iz razloga što mislimo, odnosno što vjerujemo u pozitivne pomake istog. Hvala. Zahvaljujem. Sada je na redu klub HDZ-a, uvaženi zastupnik Goran Marić. Izvolite. Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicom, cijenjeni kolegice i kolege. Država može oporezivati na različite načine. Može oporezivati dohodak, može oporezivati dobit, može oporezivati bogate, može siromašne, može imovinu, može prodaju, može robu široke potrošnje, može robu luksuznu. Poznamo i izravne, poznamo i neizravne poreze, poznamo i progresivne i regresivne, a trošarine spadaju i neizravne poreze. Klub HDZ-a pozdravlja donošenje Zakona o trošarinama, jer je ovaj zakon doista uređen sustavno i obuhvaća trošarinski sustav oporezivanja alkohola, alkoholnih pića, duhanskih proizvoda, energenata i električne energije. Sastoji se od tri dijela i u prvom dijelu je važno naglasiti da je člankom 17. propisano da je kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarina dopušteno samo uz prateći trošarinski dokument, a da je kretanje trošarinskih proizvoda s plaćenim trošarinama između država članica dopušteno uz pojednostavljeni prateći trošarinski dokument. Prijedlog zakona vrlo jasno propisuje i pravo na …/Govornik se ne razumije./… plaćene trošarine, vrlo jasno propisuje u kojim slučajevima s obzirom na namjenu trošarina se ne vraća na trošarinske proizvode, propisuju se opći uvjeti rada trošarinskih skladišta i posebna dokumentacija koju mora voditi trošarinski obveznik. Samo nekoliko bih istaknuo važnih odrednica iz ovog zakona. To da bezalkoholno pivo više nije oporezivo, jer se pivom smatra samo ono pivo kojem alkohol prelazi 0,5%, da trošarina na vino ostaje 0 da se sada alkoholnim pićima smatraju pića koja su sadržavala, do sada je bilo više od 2% alkohola, međutim sukladno pravnoj stečevini Europske unije ubuduće samo ona koja sadržavaju više od 1,2% alkohola. Isto tako da se direktivama ne omogućuje bilo kakvo oslobađanje proizvodnje etilnog alkohola za vlastite potrebe. A što se tiče duhanskih proizvoda, kolegica Jelaš je ovdje naglasila da možda zbog uvođenja trošarina da će doći možda i do povećanja cijena i da će se to odraziti na potrošača, na kupca. One su uređene na način da specifična trošarina ne može biti manja od 5% niti veća od 55% ukupnog iznosa opterećenja. Ali isto tako bih naglasio da duhanski ne proizvođači, nego duhanski proizvođač može zadržati prodajnu cijenu bez obzira na trošarine ili povećanje poreza jer ima prostora za smanjenje svojih i troškova, a i smanjenje dobiti koja je enormna svih ovih godina od osamostaljenja Republike Hrvatske do danas. Ovim prijedlogom zakona propisano je da specifična trošarina na cigarete iznosi 180 kuna za tisuću komada, a proporcionalna 30% od maloprodajne cijene. Poznato je da se do sada trošarina na mlazno gorivo i zrakoplovni benzin plaćala 0 kuna, odnosno da je nije bilo, međutim, sad se uvodi trošarina na ova samo u onim slučajevima kad se ta prijevozna sredstva koriste u privatne svrhe. Iščitavajući detaljnije ovaj Prijedlog zakona o trošarinama, uočeno je u članku 10. stavak 7. da stoji, citiram ovako: "umjesto pratećeg trošarinskog dokumenta i pojednostavljenog trošarinskog dokumenta, može se koristiti komercijalni dokument. Pojam komercijalni dokument je prilično općenit pa bih molio predlagatelja da malo još razmisli oko same definicije tog komercijalnog dokumenta, odnosno da se preciznije odredi koji dokumenti mogu zamijeniti prateće trošarinske

komercijalni dokumenti jer takav pojam baš i ne postoji u redovnom poslovanju. Klub HDZ-a podržava ovaj prijedlog zakona i glasovat će za Zakon o trošarinama. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I uvažena zastupnica Danica Hursa u ime kluba HNS-a. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. U Republici Hrvatskoj trenutno trošarinama, dakle posebnim porezima oporezujemo skoro sve predmete oporezivanja propisane direktivom 92/12, međutim nemamo trošarinska skladišta niti sustav odgode plaćanja trošarina te nije propisano da obveza obračuna i plaćanja trošarine nastaje puštanjem u potrošnju trošarinskog proizvoda. U izvješću Europske komisije nakon screeninga za Poglavlje 16 utvrđeno je da Republika Hrvatska mora postići značajnije rezultate glede usklađivanja svog trošarinskog zakonodavstva sa pravnom stečevinom Europske unije. Republika Hrvatska trošarinama oporezuje i druge proizvode, kao što su bezalkoholna pića, luksuzne proizvode, kavu te osobne automobile, motocikle, plovila i zrakoplove koji ne pripadaju u dio harmoniziranog sustava trošarinskih proizvoda u Europskoj uniji. Oporezivanje tih proizvoda i nakon ulaska u moguće je za Republiku Hrvatsku pod uvjetima da odredbe propisa i provedba tih propisa ne ometa slobodno odvijanje trgovine između država članica. Ovim prijedlogom zakona nisu obuhvaćene neharmonizirane trošarine. Zakonom koji se predlaže nastoji se urediti većina osnovnih pitanja iz harmoniziranog sustava trošarina koji imaju zemlje članice Prijedlog zakona podijeljen je, kao što je već spomenuto u tri dijela. Prvi dio odnosi se na opće odredbe o držanju, kretanju i nadzoru trošarinskih proizvoda. Drugi dio odnosi se na pojedine trošarinske proizvode, alkohol i alkoholna pića, duhanske proizvode i energente. I treći dio odnosi se na kaznene, postupovne te prijelazne i završne odredbe. Donošenjem predloženog zakona, poslovanje gospodarskih subjekata unutar trošarinskog sustava odvijat će se na novi način koji će imati za posljedicu uvođenje kontinuiranog praćenja i nadziranja svih registriranih subjekata koji su dužni na propisani način poslovati s trošarinskim proizvodima, a što je osnovni preduvjet za ulazak na slobodno tržište Europske unije. Osigurat će se kretanje trošarinskih proizvoda bez plaćanja trošarine, kako unutar Republike Hrvatske, tako i između država članica uz ispunjenje propisanih uvjeta. Trošarinskim obveznicima koji imaju status ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i imaju trošarinsko skladište, porezna obveza biti će odgođena do trenutka isporuke trošarinskih proizvoda za krajnju potrošnju, odnosno isporukom osobi koja nije ovlaštena primati trošarinske proizvode u sustavu odgode. Proizvodnja, prerada i skladištenje u sustavu odgode plaćanja trošarine odvijat će se u trošarinskim skladištima uz prethodno odobrenje nadležne carinarnice. Za proizvodnju i kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode potrebno je obavezno položiti instrument osiguranja plaćanja trošarine, čime će se poboljšati efikasnost naplate. Ustrojiti će se registri trošarinskih obveznika i poseban registar ovlaštenih držatelja trošarinskih skladišta koji uključuje i trošarinska skladišta registriranih i povremeno registriranih primatelja, a što je potrebno kako bi se omogućila razmjena podataka s nadležnim tijela drugih država članica. U području alkohola i alkoholnih pića uvesti će se drukčija podjela predmeta oporezivanja gdje se uvode nove kategorije alkoholnih pića. Isto tako, mali proizvođači jakog alkoholnog pića koji proizvode za osobne potrebe postaju trošarinski obveznici i trošarinu plaćaju ovisno o zapremini kotla, što će za posljedicu imati veći broj trošarinskih obveznika. U ovom dijelu treba spomenuti da dolazi do poreznog rasterećenja. Prije svega, kod proizvođača jakih alkoholnih pića za 10% u prosjeku i bezalkoholnog piva jer pivom se smatra samo ono koje ima više od 0,5% volumnih alkohola. Vino će i dalje biti oslobođeno plaćanja trošarine. Po prijedlogu novog zakona o trošarinama ukida se oslobađanje plaćanja trošarine kod proizvodnje rakije iz vlastite potrebe. Tako će trošarina za kotao od 40 do 100 litara iznositi 100 kuna, a za kotao iznad 100 litara, 200 kuna. Dodatna trošarina plaćati će se za više od 50 litara proizvedene rakije. Mali će se proizvođači morati prijavljivati mjerodavnim carinarnicama i upisivati u registar trošarinskih obveznika. Ukoliko to ne urade postoji mogućnost pečaćenja kotla. Zato su naravno predviđene kazne ukoliko dolazi do skidanja pečata i iznosit će od tisuću do 50 tisuća kuna. O duhanskim proizvodima rečeno je detaljno sve u prethodnim raspravama. I državni tajnik je ćemo veći broj predmeta oporezivanja i moguće je veći broj trošarinskih obveznika u području energenata i električne energije. Najznačajnija promjena uvođenja trošarina na prirodni plin, električnu energiju, kruta goriva, uljen i koks koje nećemo primjenjivati do dana ulaska u

iznosit će kao što se već spomenuto jedan euro po megavat satu. Uvodi se institut oslobođenog korisnika, što će za posljedicu imati bolji nadzor nad nekim oslobođenjima od plaćanja trošarine, jer isti neće moći poslovati uz oslobođenje samo ako prethodno ishode odobrenje nadležne carinarnice. ovog zakona da se provedbom ovog zakona neće zahtijevati dodatna financijska sredstva jer je u državnom proračunu za 2009. planirano negdje oko 4 milijuna 880 tisuća kuna radi izrade aplikativnog Sofvera te radi stručnog usavršavanja i osposobljavanja osposobljavanja djelatnika carinske uprave koji će raditi u trošarinama te pojačanog nadzora primjene novih odredbi ovoga zakona. svjesni da će primjena ovog zakona donijeti i neke pozitivne pomake, a radi se i sa usklađenjem sa stečevinom Europske unije, klub zastupnika Hrvatske narodne stranke će podržati ovaj zakon.